Колеги, готові до реєстрації? Прошу народних депутатів провести реєстрацію. Будь ласка, прошу зареєструватись.

344 депутати. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, у нас ще є два питання з блоку аграрної політики, вони є, обидва ці законопроекти є в першому читанні, і ми переходимо до їхнього розгляду. Єдине, я буду просити вас підтримати їх розгляд за скороченою процедурою. Вони не є складні, а попереду у нас ще є багато важливих питань. І тому, колеги, я прошу зараз підтримати пропозицію розгляду за скороченою процедурою. Отже, ми переходимо до наступного проекту закону. Це є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (щодо уточнення деяких термінів та понять). Я сподіваюсь, ви мали змогу ознайомитися з тим законопроектом. І я сподіваюсь, що не буде заперечень в залі, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою. Отже, зараз ми перейдемо до прийняття рішень. Будь ласка, заходіть в зал і займайте місця, колеги. Зараз ми перейдемо до голосування. Прошу запросити депутатів в зал.

Колеги, будь ласка, я прошу зайти в зал. Я дуже прошу голів фракцій запросити депутатів в зал і прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Колеги, будь ласка, заходимо в зал. я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (щодо уточнення деяких термінів та понять) розглянути за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати. Колеги, прошу підтримати.

Мене просять почекати хвилину. Я почекаю хвилину, а ви, будь ласка, запросіть депутатів у зал.

Зараз якщо не буде голосів, підемо по повній процедурі, звичайно,

Як нам дав аналіз по апаратах фракцій, він є безконфліктний. Якщо ми увійдемо в годинне обговорення, ми не встигнемо пройти наступні важливі питання. Наступні питання стосуються і призначення позачергових місцевих виборів, і також блок питань паливно-енергетичного комплексу.

Отже, колеги, я ще раз поставлю на голосування, якщо не буде голосів, підемо по повній процедурі. Я прошу приготуватись до голосування, прошу зайти в зал. І я ставлю ще раз пропозицію розгляду проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (номер 4570) за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. За-124 Рішення не прийняте. Переходимо до розгляду за повною процедурою. І я запрошую до доповіді голову Державного агентства рибного господарства Коваліва Ярему Богдановича. Будь ласка. Шановний головуючий! Шановні народні депутати! Проект Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" розроблено виключно з метою приведення термінів і понять Закону України "Про особливості страхування" до Закону про рибне господарство. Це надасть можливість сільськогосподарським товаровиробникам рибної галузі отримувати державну підтримку при страхуванні водних біоресурсів. В законі змінюється термінологія і приводиться у відповідність до основного закону, до Закону про рибне господарство. Реалізація сприятиме врегулюванню правового поля та надасть змогу створити умови для сталого фінансування та розвитку рибогосподарського комплексу держави. Шановні народні депутати, прошу підтримати запропонований проект закону. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, три хвилини запитання до доповідача. Прошу провести запис. Дякую вам. Немає запитань. І я запрошую до співдоповіді заступника голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Бакуменка Олександра Борисовича. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні колеги! Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (щодо уточнення деяких термінів та понять) на своєму засіданні 17 травня 2016 року і рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу. Запропонований вашій увазі законопроект є суто технічним та усуває правову колізію тлумачення окремих законодавчих термінів. Законопроектом пропонується у тексті Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" замінити слова "риба та інші водні живі ресурси" і слово "риба" в усіх відмінках на "водні біоресурси", що узгоджуються з нормами Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". Внесення відповідних змін врегулює законодавчі розбіжності, використання зазначених понять при розробці та впровадженні програм страхування для аграрної галузі та надасть можливість сільськогосподарським товаровиробникам рибної галузі отримати державну підтримку у разі страхування своєї виробленої продукції, а саме водних біоресурсів. Будь-які застереження до законопроекту відсутні. Прошу підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, залишайтеся на трибуні, в нас три хвилини запитання до доповідача. Прошу записатись на запитання.

Будь ласка, Павло Кишкар. Знімає. Дякую. Дякую, Олександр Борисович, за доповідь. І зараз виступи від фракцій. Прошу провести запис на виступи від фракцій.

Дякую. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу звернутися до українців, щоб вони звернули увагу на ситуацію в парламентському залі. Шановні колеги, абсолютний бардак і безвідповідальність. Безвідповідальність перед виборцями, безвідповідальність перед людьми. Зал, де 450 депутатів має бути по Конституції. Скільки ми сьогодні маємо депутатів? Максимум 200. Це зайвий доказ правильності програми Радикальної партії про необхідність внесення змін до Конституції і скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Якщо 450 депутатів не можуть ходити до залу, не можуть працювати, у мене тоді питання, а для чого ви, скотиняки, тут треба! І чому люди повинні вам платити зарплату? І чому ви повинні отримувати космічні пенсії? І чому ви повинні їздити в "блатні" поліклініки і за державний рахунок все мати? Народу – нічого, собі – усе і ще й на роботу не ходите! Правильно сказав наш Голова Андрій Парубій, що доконає цей парламент – це безвідповідальність і відсутність дисципліни. Навіть якщо ви не хочете йти на вибори, бо багато хто з вас сюди прийшов або за недоторканністю сховатися, або бабла заробити, або і те, люди вас все одно винесуть. Тому що воююча країна не може терпіти такого бардаку. Той, кого сьогодні немає в парламенті, це як дезертир із фронту. Ви залишили фронт! Ви залишили фронт захисту українців! Замість того, щоб голосувати тут за захист селянина, за підвищення зарплат, за підвищення пенсій, за підтримку національного виробника, за те, щоб в кожній сільській хаті була корова, свиня і гуси, і кури, і щоб люди мали можливість годувати своїх дітей, ви дезертири кинули фронт, ви кинули українців, ви зрадили Україну. Я звертаюсь до лідерів політичних сил, представлених в цьому парламенті. Ви відповідаєте за своїх депутатів, як я відповідаю за своїх. Зрадив Артеменко наших виборців і партію – ми вчора виключили його з фракції. Виключіть своїх депутатів, які не ходять на засідання Ради. Звільніть їх, мандати заберіть! Приведіть тих, хто буде працювати. Досить дурити українців, скотиняки! Отже, у виступах від голів фракцій більше немає записів. Але, колеги, ви знаєте, це непроста дискусія, я хочу її підтримати в тому аспекті, що якби хтось сказав нам три роки тому, а ми часто про це згадуємо, про події трирічної давнини. Що буде український парламент, в ньому вперше за історію української незалежності буде понад 300 депутатів, які підтримують проукраїнський, проєвропейський напрям, і що він не зможе працювати із-за відсутності дисципліни, ніхто би не повірив, і ніхто би не уявив, що таке можливо. Я говорив і наголошую: це просто підло, коли під час сесії вас немає на робочих місцях! Це зрада перед тими хлопцями, які на передовій! Це те саме, якби вони під час бойових дій взяти автомати і пішли, і сказали, у нас є більш важливі справи. Я казав, якщо цей парламент щось погубить, це не політична криза, це повна відсутність відповідальності і дисципліни. І потім будете бігати по округах і шукати кошти на виборчу кампанію, і стояти в чергах, у списках на те, як отримати місця. Я наголошую ще раз, якщо ми не зламаємо цю тенденцію, колеги, якщо ми не зламаємо цей підхід. І причому це не обов'язок Голови. Мої повноваження є дуже обмежені щодо депутатів. Це обов'язок голів фракцій, голів комітетів і всього залу. Я наголошую, ми, колеги, цей парламент дискредитуємо кожного дня самі. І я закликаю, як я говорив, неодноразово провести фракції і провести всередині дуже серйозні дискусії з приводу того, як нам працювати. Хочете на дочасні вибори – робіть політичні заяви, будемо йти на дочасні вибори. Будемо обирати тих депутатів, які здатні і можуть повноцінно працювати в залі. Хочете працювати – треба працювати, приходити на робочі місця і вести себе так, як ведуть наші бійці на передовій. Колеги, це не прості слова, це реальна проблема, яка сьогодні є в залі. Проблема всього парламенту, усіх нас. Я прошу провести запис на виступи від народних депутатів.

Левченко, "Свобода", 223 округ місто Київ. Я взагалі хотів би по суті законопроекту два слова сказати, бо тут такі пламенисті виступи, тому, так. Хотів би звернути увагу, що необхідно узгодити зміст терміну "сільськогосподарський товаровиробник", згідно з яким до останніх відноситься, зокрема юридичні особи, які займаються переробкою водних біоресурсів та іншої сільськогосподарської продукції, стаття 1 закону з частиною першою статті 5 цього закону, згідно з якою предметом договору страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою є виключно первинна сільськогосподарська продукція без її вторинної обробки та пробки. Тому, будь ласка, прошу профільний комітет, прошу доповідача врахувати цю потребу узгодження законодавства і внести відповідні правки між першим і другим читанням. Я їх сам внесу, але щоб підтримати ці правки між першим і другим читанням. Але, крім питання самого законопроекту, то я хотів виступити, я не можу не відреагувати на деякі сентенції, які тут прозвучали. Ну, по-перше, звісно, прикро, коли народні депутати не ходять на роботу. Але об'єктивно кажучи, об'єктивно, якщо правду людям казати, Верховна Рада так працює останні два роки, такі закони антинародні приймає, що, на мою думку, для українського суспільства краще, коли вона не приймає взагалі ніяких законів і краще, коли тут недостатньо депутатів в цій сесійній залі. Бо переважна більшість цих законів такі, що краще б їх взагалі не приймалося. Тому, якщо тут питання не в тому, що на роботу не ходять, тут питання в тому, що взагалі Верховна Рада не має працювати в такому вигляді, її треба розпускати і дати

що таких прогульників треба з таких фракцій виключати, ну, це логічно. Бо постійно ці ж прізвища відомі, вони вивішуються на сайті Верховної Ради і постійно їх, скажімо, опублічують і показують суспільству, якісь люди погані, справді, вони погані, але жодних висновків не робиться. Тобто ці люди далі є членами відповідних фракцій, далі отримують відповідні преференції чи є членами міжнародних наших делегацій закордонних, так, їздять від імені парламенту за кордон і все в них чудово.

те, що надзвичайно низька дисципліна в парламенті і дійсно це, напевно, сьогодні така найбільш наочна проблема, яку бачить кожен громадянин і обурюється цим. Я думаю, що слів головуючого тут, на жаль, недостатньо, так само як і просто закликів в середині цього залу, потрібна певна зовнішня стимуляція, напевно. І от, власне, я думаю, буде такий шанс таку стимуляція здійснити, тому що завтра відбудеться Марш національної гідності, і патріотичні, націоналістичні сили об'єднані: "Свобода", "Національний корпус" (Азовський рух), "Правий сектор" – збираються о 10 годині ранку на Майдані Незалежності, вирушають до Верховної Ради з політичними вимогами. Тому що 22 лютого – ми спеціально не робили в траурні дні ніяких політичних маніфестацій, це були дні для того, щоб пом'янути наших героїв, - але 22 лютого – це символічний день, тому що в цей день втік Янукович, завершилась перша фаза Революції Гідності. Але, на жаль, тільки перша фаза, тому що основні вимоги Революції Гідності не виконані. Тому, якщо така стимуляція буде, а завтра, я думаю, будуть десятки тисяч людей на цій акції, можливо, це ще комусь трішки прочистить мізки, і вони, можливо, задумаються про те, що треба працювати на благо українського народу. Але для тих, хто не зрозуміє, напевно, дійсно, варіант забиратися геть і дати дорогу тим, хто може взяти відповідальність за країну в свої руки, якраз буде підходити. Слава Україні!

завершились виступи від депутатів. Я запрошую ще до заключного слова заступника голови Комітету з питань аграрної політики Бакуменка Олександра Борисовича. Ще раз, хвилину – і ми перейдемо до прийняття рішень. І я прошу усіх запросити депутатів в зал. Отже, Бакуменко Олександр Борисович, будь ласка. Олександр Борисович, ви будете говорити заключне слово чи ні? Бакуменко? Ковалів Ярема Богданович, є необхідність в заключному слові? Ні. Отже, можемо переходити до голосування. Прошу зайняти робочі місця, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, прошу всіх зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (щодо уточнення деяких термінів та понять) (номер 4570). Технічний законопроект всіма погоджений, всіма узгоджений. І я прошу проголосувати за нього, комітет просить за основу, колеги, за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати 4570 за основу. Будь ласка, голосуємо.

Я поставлю на повернення. Запросіть депутатів в зал. Включіть по фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 89, "Народний фронт" – 50, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 13, Радикальна партія – 14, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 4, "Партія "Відродження"– 8. Колеги, я один раз поставлю на повернення. Прошу запросити депутатів в зал і прошу зайняти робочі місця. Колеги, можемо голосувати? Отже, колеги, я ставлю пропозицію повернутись до голосування і розгляду проекту Закону Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, прошу підтримати.

і він з усіма узгоджений. Я не розумію, чому не голосується. Нема депутатів в залі, просто нема депутатів. Ви дуже фахово за це кажете. Люди не працюють на своїх місцях. Може трошки пізніше, може ж підійдуть. Нельзя цей законопроект, щоб відхиляли. Він суто технічний. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я хочу вам нагадати, що розгляд законопроекту завершується прийняттям рішення. Для того, щоб прийняти рішення, необхідно 226 голосів. Будь ласка, запросіть депутатів, я почекаю ще одну хвилину, поставлю ще раз на повернення. Прошу ще раз голів фракцій запросити депутатів в зал. Я справді бачу, що всі фракції підтримують. Я ще раз поставлю на голосування. Якщо не буде голосів, мені доведеться його відхилити, даний законопроект.

Отже, колеги, можемо голосувати? Будь ласка, займіть робочі місця. Кожен голос має значення і має вагу. Приготуйтесь до голосування. Отже, колеги, я ставлю ще раз пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 4570.

Отже, ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Закону про внесення змін до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" (щодо уточнення деяких термінів та понять) (№4 570). Прошу проголосувати, прошу підтримати. 4570, повернення до голосування. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

За-237 Рішення прийнято, колеги. Тепер прошу не розходитись. Я зразу ставлю проект Закону 4570 за основу. Колеги, лишень за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати 4570 за основу. Прошу проголосувати.

останній законопроект з питань аграрної політики. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зняття штучних обмежень на реалізацію права на приватизацію і отримання в користування земельних ділянок (№ 3190). Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу підтримати.

За-177 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Сташука Віталія Филимоновича. Будь ласка, доповідайте. Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" в 2014 році запроваджено мораторій на виділення земельних ділянок в населених пунктах за відсутності затверджених планів зонування або детальних планів території. Запровадження такого підходу є цілком виправданим, адже відсутність планування на місцевому рівні має наслідком хаотичну забудову міст та порушення нормативів у питанні розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. В той же час така редакція закону має певні недоліки. По-перше, такий мораторій створює перешкоди державі або територіальним громадам для реалізації інфраструктурних проектів: зведення доріг, мостів, ліній електропередач. А, по-друге, не є секретом, що складання відповідної містобудівної документації потребує значних обсягів бюджетного фінансування. І заручниками в цій ситуації нерідко стають прості громадяни. На сьогодні вкрай поширеною є ситуація, особливо в сільській місцевості, коли є відсутність правовстановлюючого документу на земельну ділянку, при цьому наявні права власності на будинок, що розміщений на цій ділянці. А запровадження мораторію фактично унеможливило оформлення права на землю таким громадянам. Як результат, страждають громадяни, які не мають змоги повноцінно розпоряджатися землею, яка перебуває в їх користуванні, а держава не отримує земельний податок. Тому ми пропонуємо внести відповідні зміни, які вирішать цю проблему. І так само в змінах пропонується норми, які гарантують, що зняття мораторію не стосується випадків самовільного захоплення земельних ділянок, позаяк мова йде виключно про осіб чиї права власності на нерухомість зареєстровані відповідно до закону. І так само з метою недопущення зловживань в цій сфері діє… …залишається у випадку, коли ділянка знаходиться в межах зелених зон внутрішньо квартальних територій або віднесена до категорії земель природно-заповідного фонду історико-культурного призначення. Всі комітети, і профільний, і інші, які причетні, підтримали. Я пропоную всім підтримати, це важливий соціальний законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. До співдоповіді запрошується заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Бакуменко Олександр Борисович, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги! Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин на своєму засіданні 10 листопада 2015 року розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зняття штучних обмежень на реалізацію права на приватизацію (реєстраційний номер 3190), поданий народними депутатами України Сташуком, Лунченком, Кулінічем та іншими. На думку комітету, ухвалення цього законопроекту дозволить оптимізувати процес оформлення речових прав на земельні ділянки під нерухомістю, сприятиме активізації будівництва інфраструктурних об'єктів, забезпеченню прав фізичних та юридичних осіб на отримання земель для містобудівних потреб, у власність та користування, створить підґрунтя для збільшення доходів місцевих бюджетів, матеріальної і фінансової бази органів місцевого самоврядування.

Дякую. Будь ласка, прошу записатись на виступи: два - за, два - проти. Будь ласка.

Дякую вам. Будь ласка, Чижмарь Юрій Васильович. Передає слово Олегові Валерійовичу Ляшкові. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я зараз хочу звернуться до наших шановних українських селян. Люди добрі, дорогі мої однодумці, браття і сестри, люди, які трудовими, мозолистими руками щодня працюють, у п'ять ранку встають, щоб попоратися по господарству, щоб протопити хату, щоб випровадити дітей в школу, тут є деякі негідники, які сміються над вами. Вони сміються, коли ми згадуємо про корову, годувальницю української сім'ї, вони сміються над вами, коли ми говоримо про тяжкі умови життя, соціального побуту і праці, в яких ви сьогодні живете. 55 недостойних звання народного депутата України, персонажів, звернулися до Конституційного Суду України з вимогою визнати неконституційним наш, мій, ваш, дорогі селяни, мораторій на заборону продажу земель сільськогосподарського призначення. Ці манкурти, компрадори, перекотиполе без роду і племені, для яких українська земля – це тільки бабки, бабки і бабки, вони хочуть її продати. Вони, мої дорогі селяни, хочуть забрати у вас землю, забрати у вас воду, забрати у вас поле, забрати вашу корову, ваше життя у нашому найкращому селі. І зараз вони сміються, над вами сміються, над українським життям сміються, над українською історією, українською минулщиною і українським майбутнім. Ви над собою смієтеся. Ми не дамо вам…

Шановні колеги! "Самопоміч" не буде голосувати за цей законопроект, ми бачимо там серйозні корупційні ризики. На жаль, це давня ідея місцевих клептократів мати можливість далі виділяти землю в містах без детального планування територій. Ми з вами в цьому парламенті вже не один раз зупиняли цю ідею, яка дуже небезпечна, яка буде призводити до подальшої корупції в місцевих радах,

сфокусуватися на контролі за виконанням законодавства про планування міст, добре організована розбудова, розвиток кожного міста в інтересах всіх людей, де б вони не жили, з якої політичної сили вони не були. Цей законопроект легалізує корупцію, не можна його ухвалювати. Олег Кулініч, 147 виборчий округ, Полтавщина. Я б радив колегам, коли вони так емоційно виступають, щоб вони перед цим читали ці законопроекти, тому що тут взагалі мова не йде про ті речі, про які говориться. зараз, на сьогодні, закон забороняє приватизовувати земельні ділянки в разі відсутності містобудівної документації. І не всі місцеві бюджети мають таку можливість і мають потрібні кошти на її виготовлення. В результаті заручниками цієї ситуації є прості громадяни, переважно у сільській місцевості. І у нас є така типова зараз ситуація, я отримую величезну кількість звернень, особливо у сільській місцевості, коли право власності на будинок оформлено, а земельну ділянку ні. В результаті страждають всі, перш за все люди, тому що вони не можуть переоформити земельну ділянку, переоформити її у спадок, а місцеві бюджети втрачають величезні кошти. Проект якраз вирішує цю проблему і дозволяє приватизацію земельних ділянок у цих випадках в разі відсутності містобудівної документації. І хотів би наголосити, мова взагалі не йде про ті будівлі, які не зареєстровані. Це стосується… не стосується самовільної забудови. Мова йде тільки про ті земельні ділянки, про ті будинки, на яких є відповідна документація. Тому прошу колег підтримати цей законопроект, він надзвичайно важливий і потрібний простим людям, які живуть переважно у сільській місцевості. Дякую. Дякую. Чи є ще бажаючі? Є, так, добре. Івченко, потім – Левченко. По хвилині, будь ласка. 16:46:31 ІВЧЕНКО В.Є. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я погоджуюсь, звичайно, що в кожному законі тих, хто хочуть обійти певні норми закону, вони будуть, звичайно, корупційними і використовують у своїх корисних інтересах. Але я хочу просто зачитати, щоб ми розуміли. "Крім випадків розташування на земельній ділянці споруди, яка перебуває у власності". Що це означає? Це означає, коли ви купили будинок, ви йдете у місцеву раду, стоїте на колінах і просите, щоб вам дали спочатку в оренду земельну ділянку. А потім, коли вам дають в оренду чи користування, ви не можете приватизувати, бо наступним пунктом говориться "приватизація громадянином земельної ділянки, яка йому надана у користування". Повірте, в цьому законі потрібно виписати скільки землі, якщо там будка стоїть, то це не може бути два-три гектари землі. І я погоджуюсь з тими людьми, які проживають у Києві, це може бути зловживання. Наприклад, написати так, щоб це була земля для технічного обслуговування цього будинку, але не більше там чогось і так далі. І наступне. Поновлення договору оренди земельної ділянки без зміни… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. ІВЧЕНКО В.Є. Поновлення договору оренди. Колеги, ми з вами знаємо, ви отримали земельну ділянку в оренду, користуєтесь 5 років. А потім місцева рада каже, а ми тепер цю земельну ділянку іншому віддамо, третьому-п'ятому, або домовляйся з нами. Тому ми говоримо про те, що поновлення договору оренди без зміни цільового призначення теж буде відбуватися автоматично. Я прошу колег, тут є певні зауваження, щоб ми доопрацювали до другого читання, використовуючи всі виступи, і зробили якісний закон, бо сьогодні люди потребують... Ну давайте, 10 секунд. Ну, ви мали би розрахувати. Будь ласка. 16:48:24 ІВЧЕНКО В.Є. Сьогодні люди потребують при купівлі будинку гарантовано отримати і земельну ділянку, яка буде знаходитися поруч із цим будинком для обслуговування цього будинку. Прошу підтримати в першому читанні. Дякую. Отже, колеги, прошу заходити в зал. Через хвилину відбудеться голосування. Прошу запросити депутатів в зал. І заключний виступ – Юрій Левченко, одна хвилина. Прошу приготуватися до голосування. до всіх мажоритарників, особливо до всіх мажоритарників з міст, з обласних центрів, зі столиці. За жодних обставин не голосуйте за цей законопроект! В цьому законопроекті дозволяється обходити вимогу щодо ухвалення детальних планів територій і виділяти земельні ділянки з комунальної власності забудовнику без ДПТ, лише на тій підставі, що на цій земельній ділянці у цього забудовника стоїть туалетна будка. Це прямим текстом написано в цьому законопроекті, що виняток – крім випадків розташування на земельній ділянці будівлі, споруди, що перебуває у власності власності фізичної, юридичної особи. Тобто забудовник купує якусь халупу на 10 квадратів, а потім під цю халупу виводить без ДПТ на свою забудову 2 гектари чи 20 гектар. Як за таке можна голосувати? Це продовження будівельної вакханалії, продовження покривання інтересів будівельних...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

підготовці до другого читання. Всі застереження, всі поправки, які були озвучені, ми зможемо доопрацювати до другого читання. Пропозиція комітету і висновок комітету: лишень за основу. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зняття штучних обмежень на реалізацію права на приватизацію і отримання в користування земельних ділянок (№ 3190) за основу, колеги, за основу. Прошу зайняти робочі місця і прошу проголосувати. За основу. Прошу проголосувати. 3190 за основу. За-170 Колеги, я можу поставити повернути в комітет на доопрацювання. Ця ідея буде підтримана? Але згідно Регламенту я маю її поставити. Отже, колеги, обговорення завершене. Зараз йде прийняття рішення. Я ставлю пропозицію наступну: спочатку на правити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Для підготовки на повторне перше читання. Прошу проголосувати. І остання пропозиція: повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто підтримує цю пропозицію, колеги: повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання, - прошу проголосувати.

За-189 Рішення не прийняте. Таким чином, проект Закону 3190 відхилено. Колеги, переходимо до наступного проекту закону порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій. Закон не довгий, не об'ємний, не складний, але дуже важливий. Тому я прошу підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу підтримати, прошу проголосувати. Скорочена процедура 5541. За-160 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Герасимова Артура Володимировича. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, до вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій (номер 5541). Зазначеним законопроектом пропонується встановити, що найменування місцевих державних адміністрацій є похідними від назв відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а зміна назви адміністративно-територіальної одиниці є підставою для перейменування відповідної місцевої державної адміністрації. Крім того, проектом Закону пропонується наділити Кабінет Міністрів України повноваженнями щодо розгляду питань, зокрема, які стосуються перейменування місцевих державних адміністрацій у зв'язку із зміною назв відповідних адміністративно територіальних одиниць, а також щодо прийняття рішення із зазначених питань. Необхідність прийняття вище вказаних змін обумовлена наступним. Відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", а також низки постанов Верховної Ради України прийнятих на його виконання в Україні було змінено назви значної кількості адміністративно-територіальних одиниць. В той же час питання перейменування місцевих державних адміністрацій, у зв'язку із зміною назви відповідних адміністративно-територіальних одиниць, на законодавчому рівні не врегульовано. станом на сьогоднішній день в Конституції України не передбачено повноважень будь-якого державного органу чи посадової особи щодо вирішення питання перейменування місцевих державних адміністрацій. Таким чином, ухвалення вище вказаного законопроекту забезпечить перейменування місцевих державних адміністрацій у зв'язку із зміною назв відповідних адміністративно-територіальних одиниць в порядку визначеного чинним законодавством. З огляду на зазначене, прошу підтримати зазначену законодавчу ініціативу та прийняти проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій (номер 5541) за основу та в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, пане Артуре. Будь ласка, слово для співдоповіді надається голові підкомітету Комітету з питань державного будівництва Миколі Федоруку. Будь ласка, пане Микола.

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування розглянув на своєму засіданні 8 лютого 17 року проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування перейменування місцевих державних адміністрацій (реєстраційний номер 5541) (від 15 грудня 16 року). Законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про місцеві державні адміністрації", якими визначити підстави перейменування місцевих державних адміністрацій та уповноважити Кабінет Міністрів України на прийняття рішень щодо перейменування. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. Міністерство юстиції за підсумками опрацювання законопроекту повідомило про відсутність зауважень та пропозицій. За результатами всебічного обговорення комітетом ухвалено висновок: рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 1 та частини та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій, реєстраційний номер 5541, від 15 грудня 16 року, внесений народними депутатами України Герасимовим, Ледовських та Бойко, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон. Дякуємо, пане Микола. Шановні колеги, будь ласка, давайте запишемося для обговорення цього законопроекту від фракцій: два – за, два – проти. Я прошу провести запис на обговорення. Ірина Фріз, будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка". Прошу передать слово коллеге Кудлаенко.

Колеги, це, дійсно, технічний, але важливий законопроект. Зараз у тому ж Кропивницькому всі адміністрації називаються кіровоградськими, тому що немає законного механізму перейменування державних адміністрацій. І як місцеві жителі можуть звикнути до нових назв, коли вони постійно вимушені стикатися зі старими назвами. Тому фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати даний законопроект, щоб створити механізм перейменування державних адміністрацій відповідно до назви міста. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І вам дякуємо. Будь ласка, Сергій Власенко. Законопроект носить технічний характер. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам за лаконічність, пане Сергію. Будь ласка, пан Помазанов від "Народного фронту". Андрій Помазанов, фракція "Народний фронт". Шановні колеги, можливо, це перший законопроект за сьогодні, при розгляді якого всі наші народні обранці говорять саме про законопроект. Це правда, дійсно, технічний законопроект, який дозволяє нам реалізувати прийняті наші антикомуністичні законопроекти і дозволити нам перейменовувати місцеві державні адміністрації. Я думаю, що тут не повинно виникати жодних суперечок, оскільки підтримали і науково-експертне управління, і підтримали і Міністерство юстиції, і всі інші відомства. Тому я думаю, давайте, колеги, підтримаємо цей законопроект і перестанемо говорити не по темі, а говорити виключно про законопроекти і підемо далі. Голосуємо "за".

Законопроект технічний. І у нас в Луганській, і Донецькій області маса населених пунктів перейменованих, це працює. Але від того населення не змінилося у нас, від того у нас не з'явилися українські канали по всій прифронтовій лінії. Кожного дня, вчора в Авдіївці у нас включили електроенергію. Що дивилися ввечері люди в Авдіївці, в Верхньоторецькому? Що дивилися в Мар'янці? Вони дивилися виключно російські канали і канали ДНР. Від того, що ми перейменуємо просто міста, на жаль, свідомість людей не зміниться, якщо ми абсолютно програємо інформаційну війну. Ми програємо інформаційну війну в Донецькій і Луганській області, але у нас повністю засилля ворожих каналів і Центральна Україна. Окрім перейменувань, нам надзвичайно важливо перемогти інформаційну війну. Ми надзвичайно повинні зараз взятися з Національною радою за роботу і за в Донецькій, і Луганській області нам потрібно потрібно поставити ретранслятори, щоб Україна і Донецька, Луганська область бачили українські канали, а не російські, і не терористів. Слава Україні! Шановні колеги, і таким чином обговорення завершене. Ми можемо переходити до прийняття рішення. Я прошу запросити депутатів в зал і приготуватись до голосування. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій (номер 5541) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Всі підтримали даний законопроект, прошу проголосувати. Голосуємо за основу і в цілому 5541. За-235 Закон прийнято, колеги. І тепер, колеги, відповідальний момент, зараз в нас є ряд постанов про призначення позачергових місцевих виборів. Громади чекають нашого рішення, ця процедура є окремо спеціально прописана. Виступ спочатку представника комітету, а потім по одній ми будемо голосувати кожну постанову. Яка буде викликати дискусію, ми її відставимо в бік і окремо проговоримо. Тому я прошу всіх до уваги, велика кількість голосувань одномоментно і тому прошу усіх зайти в зал. І ми переходимо до розгляду питання про призначення позачергових місцевих виборів. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Бойко Олену Петрівну. Будь ласка. Шановні депутати, шановний головуючий! Інформую, що Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики місцевого самоврядування на своєму засіданні 25 грудні 2016 року розглянув загалом 43 клопотання окремих місцевих рад про призначення позачергових виборів, зокрема одного міського, одного селищного, 41 сільських голів у зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень на підставі положень статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Підстави дострокового припинення повноважень голів наступні: за власним бажанням – 34 випадки, у зв’язку зі смертю – 8 випадків, у зв’язку з набранням законної сили обвинувачувальним вироком щодо голови – 1 випадок (це Кам'янський сільський голова Сторожинецького району, Чернівецької області). За результатами розгляду цих клопотань народними депутатами членами Комітету у Верховній Раді України були зареєстровані відповідні проекти постанов з реєстраційними номерами: 5618 – 5618-41 та 5619 Снігурівський міський голова Снігурівського району, Миколаївської області. Комітет, керуючись нормами Закону про місцеві вибори, на своєму засіданні ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України призначити позачергові вибори окремих сільських, селищних, міських голів на неділю 26 березня 2017 року. Проте, оскільки ці проекти не були вчасно розглянуті в сесійній залі, комітет на засіданні 8 лютого 2017 року переглянув запропоновану дату і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти ці проекти постанов за основу, в цілому, змінивши дату призначення виборів на 30 квітня 2017 року. Також комітет звертається з проханням відкласти розгляд наступних проектів постанов: про призначення позачергових виборів Меленецького сільського голови Любарського району Житомирської області (5618-8) у зв'язку із зверненням Меленецької сільської ради з проханням не призначати позачергові вибори сільського голови через розпочатий процес об'єднання територіальних громад. Також про призначення позачергових виборів Обознівського сільського голови Кіровоградського району Кіровоградської області (5618-15) у зв'язку із зверненням кіровоградської облдержадміністрації щодо недоцільності призначення позачергових виборів Обознівського сільського голови через розпочатий процес об'єднання тергромад. І про призначення позачергових виборів Гореницького сільського голови Києво-Святошинського району Київської області (5618-20) у зв'язку із інформацією народного депутата Михайла Гаврилюка про процес об'єднання в цій громаді. І останнє. Про призначення позачергових виборів Будо-Орловецького сільського голови Городищенського району Черкаської області (5618-35) у зв'язку з відкликанням свого клопотання Будо-Орловецькою сільською радою у зв'язку з розпочатим процесом об'єднання громад. Комітет надіслав звернення до відповідних обласних держадміністрацій для з'ясування ситуації про стан об'єднання в цих громадах і повернеться до розгляду питання після отримання інформації. Отже, просимо підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Шановні колеги, хочу тільки наголосити, що в нас вже немає такої області як Кіровоградська, є Кропивницька область, я розумію, постанови є. Зазначено в Конституції. Добре, тоді будемо голосувати так, як зазначено в постанові, колеги. Тоді будемо так голосувати, щоб ми не порушили жодної юридичної норми під час голосування. Колеги, я буду називати постанову, якщо по ній нема заперечень, відразу ставлю на голосування. не так мало тих постанов, але місцеві громади чекають прийняття рішення і тому я прошу всіх до дисципліни, зайняти робочі місця і я буду одна по одній ставити постанови на голосування. Отже, перша Постанова 5618 про призначання позачергових виборів Городищенського сільського голови Піщанського району Вінницької області. В цілому прошу проголосувати. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. місцеві громади чекають нашого рішення, голосуємо. Прошу підтримати.

Степанківського сільського голови Вінницької області. Прошу проголосувати, прошу підтримати За-231 Постанова прийнята. Колеги, можна я буду тільки номери називати постанов? Можу, так? Добре, колеги. 5618-2 в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Рішення прийняте. 5618-27 в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати

Прошу підтримати, голосуємо.

Прошу голосувати.

За-239 Рішення прийнято. 5618-14 в цілому прошу підтримати. Прошу голосувати.

Рішення прийнято. 5618-15 комітет попросив зняти. 5618-16 в цілому, прошу підтримати.

Наступна 22, пані Олена? 5618-22 в цілому. Прошу підтримати.

5618-23 в цілому.

Рішення прийняте. 5618-25 в цілому. Прошу проголосувати.

Довшу паузу між голосуваннями, так? Просто система не передбачила таку активну діяльність народних депутатів і не могла собі уявити, що парламент може так активно працювати. Зараз вона психологічно адаптується – і буде легше. Колеги, наступний: 5618-26 в цілому. Прошу проголосувати. Будь ласка. 17:17:42

5618-27 в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати в цілому. За-246 Рішення прийняте. Чи багато, як кажуть, гуцули вже менш як більше, штук 10 лишилось, колеги. Отже, 5618-28 в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати, будь ласка.

Прошу підтримати, колеги, голосуємо. За-237 Рішення прийняте. Колеги, лишилося 7 постанов, 7-8 голосувань так на око. Отже, 5618-33 в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

За-236 Рішення прийняте. 5618-35 за проханням комітету відхиляється. 5618-36 в цілому. Прошу проголосувати.

Прошу підтримати, голосуємо.

Прошу проголосувати, колеги.

в цілому. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. За-240 Рішення прийнято. І остання, заключна 5618-41 в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-246 Рішення прийнято. І ще мені наголошують, що 5618… 19. Ще одна постанова, 5618-19. 5619. В цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Будь ласка, колеги, голосуємо. За-246 Рішення прийнято. Колеги, ми зробили велику послугу для наших громад. Дякую дуже вам, пані Олено. У мене ще є одне прохання, колеги. Ми минулого тижня розглядали один з фундаментальних законів це Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Законопроект мав величезну кількість поправок. Ми його обговорювали сумлінно, але під час обговорення були певні технічні уточнення, які необхідно нам виправити шляхом голосування. Я з вашого дозволу надам 1 хвилину для виступу Олені Шкрум, щоб ми змогли проголосувати технічні неузгодження, які виникли під час обговорення. Це питання не потребує включення в порядок денний, не потребує обговорення, але прошу всіх залишатися на місцях, щоб ми змогли швидко це питання врегулювати. Будь ласка, Олена Шкрум, 1 хвилина. Доброго дня. Шановні колеги, ви пам'ятаєте, що ми з вами 9 лютого проголосували дуже важливий і вагомий Закон у першому читанні та в цілому "Про службу в органах місцевого самоврядування". Коли ми почали підготовлювати цей законопроект для підпису Голові Верховної Ради, ми виявили відповідно до статті 130 Регламенту Верховної Ради певні неузгодженості, які нам сьогодні треба з вами технічно виправити. Я поясню які. Перше, колеги. Значить, в наслідок неприйняття пропозиції 819, це велика поправка, яка була не підтримана, а поставлена на підтвердження, всі фактично механізми введення в дію цього закону, важливого і правильного закону, вони зараз не існують, тому що всі "Прикінцеві положення" були фактично не підтримані Верховною Радою. Тому нам треба переголосувати поправку 819 обов'язково, бо там пункти 2-17 – це якраз механізм введення в дію всього повністю закону. А друге. Ми з вами в один день проголосували, якщо ви пам'ятаєте, Закон і про службу в органах місцевого самоврядування, і Закон про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів. І тому, що ці два закони були проголосовані в… Тому що ці два закони були проголосовані, ну, майже одночасно в один і той самий день теж є неузгодженості між цими двома законами. Тому треба виправити і виключити зміну до частини першої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", оскільки вона вже була включена в інший закон проголосований теж в другому

Дякую, колеги. Я… Це питання не потребує обговорення. Добре. Добре. Прошу включити два – за, два – проти, для обговорення. Є бажаючі обговорити, будь ласка.

Олег Ляшко, Радикальна партія. З усією повагою до шановної колеги, але, коли я дивлюся на вас, на чудову, молоду, розумну, яка виходить сюди і доповідає закони про державну службу, закони про місцеве самоврядування в мене одне питання, а ви хоч один день працювали на державній службі? А хоч один ви працювали в місцевому самоврядуванні? Ми, ви, отут задурили парламент і ми, ми не голосували, але парламент проголосував за Закон про державну службу. І яку порнографію ви прийняли? Сьогодні голів районних державних адміністрацій треба обирати на конкурсі. Я наведу вам приклад. Новгород-Сіверський район моєї рідної Чернігівської області, прикордонний район з Росією. Уже кілька місяців немає голови адміністрації. Замість того, щоб забезпечувати життєдіяльність району, організовувати оборону, організовувати життя людей – голови адміністрації немає, тому що по вашому закону треба проводить конкурс. Я питав Президента Порошенка: "Ви для чого підписали цей антиконституційний закон". Якби я був Президентом України, чому я маю віддавати вам повноваження призначення голів адміністрацій? Хочете виборів, ідіть на вибори, обирайте депутатів і грайтеся в бірюльки, в вибори. Хто має право в умовах війни, в умовах російської агресії розрушати вертикаль влади? Через ваші конкурси в країні бардак, в країні анархія, в країні відсутність порядку і закону! Має бути залізна дисципліна! Має бути чітка залізна вертикаль і чітка відповідальність влади перед громадянами! А ви влаштовуєте "дєтский сад – пісочницю", граєтесь у вибори, а від цього програє країна. Рішення мають прийматися негайно, невідкладно, як ми вчора. Ви "сюсю-мусю" із вашою Савченко, а я свого запроданця Артеменка за один день виключив. А ви носились із своєю кукушкою півроку. Отак… Колеги, я хочу наголосити, що ми говоримо про закон не держслужбу, а про службу в органах місцевого самоврядування, щоб було правильне розуміння те, що ми зараз обговорюєм. Зараз я надам слово... Мельничук передає Пинзенику. Будь ласка, з трибуни, включіть мікрофон. 17:29:33 ПИНЗЕНИК В.М. Шановні народні депутати, шановний Голово! Насправді, мова йде не про технічні правки, як нам озвучили. Мова йде про змістові правки. Друзі, Конституція, людська мораль говорить: не можуть бути різні закони з одного й того явища. Те, що наплодили за 20 років незалежної України законами і створили десятки різних пенсійних законів. І зараз через цю норму пробують відновити спеціальний пенсійний закон для органів місцевого самоврядування. Я не хочу, щоб склалося враження, що це особливе ставлення до органів місцевого самоврядування. Не може бути в країні спеціальних пенсій. Правила призначення пенсій для всіх категорій громадян, включаючи народних депутатів, суддів, прокурорів мають бути один, один закон для всіх. Це не означає, що розмір пенсії має бути однаковий, це означає, що що правила призначення пенсій для всіх мають бути однакові і якщо колись була несправедливість допущена, ми маємо її виправити і всім перерахувати пенсії за єдиним пенсійним законом. Тому цю правку я прошу не голосувати, парламент визначився відносно цієї норми і ця норма не була включена в закон. Колеги, я дам на завершальне слово, я вам дам. Зараз, будь ласка, Ірина Геращенко, Перший заступник Голови Верховної Ради України. Шановні колеги, я також вважаю, що Закон про держслужбу не є ідеальним, але дуже важливо, що коли ми обговорюємо той чи інший законопроект чи ті, чи інші правки, ми говорили виключно по суті закону, все інше це є абсолютно некоректні заяви, які носять сексистський характер. В парламенті Верховної Ради України представлено 12 відсотків жінок, жодна з них не вийшла на цю трибуну і не сказала, що про когось лисий, про когось пузатий, про когось кривий чи косий про чоловіка і тому від імені парламентарок я закликаю колег забути назавжди тут питання віку, питання статі, питання молодості, бо це дуже бистро проходить, пане Ляшко, на жаль. Репліка, будь ласка, вам за репліку побажала вибачатися перед нашою колегою, який ви тільки що дозволили собі сексистські висловлювання. Будь ласка, обговорюйте тут законопроекти, а не вік, стать і красу чи не красу тієї чи іншої представниці парламенту. Дякую. Колеги, я хочу підтримати пані Ірину. Між персональні образи, які відбуваються під час обговорення законопроектів, вони не роблять честі українському парламенту і цьому залу. І тому, колеги, я хочу закликати, щоб такі висловлювання були обмежені під час обговорення. Зараз, будь ласка, Олег Ляшко, одна хвилина, потім – Олена Шкрум і переходимо до голосування. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хочу ще раз повторити те, що я сказав. Шановна колега, молода, розумна, красива, якщо це сексизм, якщо це образа, якщо я маю вибачиться за ці свої слова, тоді я не розумію, в якому світі ми живимо. Що я їй мав сказати, відьма стара чи що? Ви закликаєте, щоб я і це говорив? Я ще раз повторюю: молода, розумна, красива. І я хочу, щоб таких молодих, розумних, красивих було якнайбільше в українському парламенті і в українській владі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Валерійович, шановні колеги! Є позиція жінок депутатів, і ця позиція є однозначна, я розумію всіх, щоб подібні висловлювання не допускалися під час обговорення. Це, колеги, тільки знищує і руйнує законодавчий процес. Я ще раз прошу утриматись від подібних виступів. Зараз заключне слово Олені Шкрум і потім переходимо до голосування. Колеги, це мали бути технічні правки на одну хвилину, ми вже перейшли на довге фундаментальне обговорення. Будь ласка, Олена Шкрум і переходимо до прийняття рішення, будь ласка 17:34:04 ШКРУМ А.І. Колеги, я дозволю собі повернутися взагалі до суті обговорення поправки і закону. І ми обговорюємо Закон про службу в органах місцевого самоврядування для тих, хто це ще чомусь не зрозумів. Ще раз, колеги, у нас є велика поправка на чотирьох сторінках, поправка 819 і тільки два пункти цієї поправки. Це пункт 14 і 15 стосуються пенсій, про які казав поважний пан Пинзеник. Тому у мене є пропозиція для того, щоб врахувати взагалі всі технічні уточнення, і для того, щоб синхронізувати цей Закон про службу в органах із Законом про державну служу, нам треба підтримати пропозицію комітету і підтримати всю поправку 819. Тому першим я попрошу поставити на підтвердження всю поправку 819. Якщо зала це рішення не прийме, тоді треба… Якщо зала не прийме це рішення, тоді я попрошу поставити всю поправку 819 за виключенням двох пунктів 14 та 15, які стосуються якраз пенсійного забезпечення, і це буде абсолютно правильне рішення. І прошу підтримати, колеги, цю ідею.

Колеги, мені комітет доповів про те, що це технічна правка. Я поставлю дві пропозиції на голосування, і я думаю, зал визначиться з цього приводу. Колеги, я думаю, зал визначиться.

Колеги, тут у нас суперечка, я прошу лише Пинзеника одну хвилину, щоб він дав нам пропозицію, яка може бути для залу прийнятною. Будь ласка, пану Віктору включіть мікрофон. 17:36:36 ми тут коротенькі консультації провели, і оскільки основна проблема зводиться до наявності в цьому пункті спеціальних пенсійних режимів, ми погодили з доповідачем про те, що ці пункти знімаються з голосування з 819 правки. Ми голосуємо всі правки, крім пунктів, які стосуються спеціальних пенсійних систем. І в цьому варіанті я закликаю колег проголосувати за закон. Отже, колеги, я хочу ще раз дуже виразно наголосити, щоб всі розуміли, що ми голосуємо. Ми голосуємо усунення неузгодженостей у тексті Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" 819 правку, окрім пункту 14 і 15. Так, правильно? 14-й і 15-й. (Шум

Отже, колеги, ця пропозиція підтримана всіма в залі, оскільки ми викидаючи певні поправки, ми викинули цілий розділ. І я зараз ставлю на голосування пропозицію про усунення неузгодженостей у тексті прийнятого Закону України про службу в органах місцевого самоврядування (номер 2489) 819 правку, крім пунктів 14 і 15. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Будь ласка, прошу підтримати. Прошу підтримати.

Колеги, я поставлю раз на повернення, але ця пропозиція, як я зрозумів, є компромісна і всіма прийнятна. Прошу зайти в зал. Я поставлю раз на повернення. Прошу зайти в зал і прошу приготуватися до голосування. Ну, всі ж підтримують фактично. Я дивлюсь по голосуванню ще раз. Колеги, будь ласка, прошу зайти в зал. Приготуватися до голосування. Отже, ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду даного питання. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. За-212 Нема голосів, великий запас. Відхиляється дана пропозиція. Це, колеги, це просто приведення у відповідність законопроекту. Нема голосів, відхиляється. І, колеги, до мене щойно підійшов голова комітету і попросив, щоб наступний проект постанови, який є теж про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області поставити на сигнальне голосування, щоб подивитись, чи є потенціал для його прийняття, щоб ми не тратили даремно час, півгодини, на його розгляд. Чи не буде заперечень, колеги? Отже, я зараз ще наголошую: було багато пропозицій, щоб його поставити, я поставив його в порядок денний, зараз автори просять перевірити, чи є по ньому підтримка в залі. Щоб ми не тратили півгодини, я його поставлю, якщо нема голосів, щоб ми могли перейти до наступного законопроекту. Зрозуміло, так? Отже, я ставлю на рейтингове голосування проект Постанови про призначення позачергових виборів Сєвєродонецької міської ради Луганської області (5447), щоб виявити, чи даний проект постанови має підтримку в залі. Хто підтримує даний проект постанови, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, хто підтримує даний проект постанови. Прошу голосувати. І, я розумію, що нам немає сенсу, щоб ми витрачали півгодини на його розгляд, тим більше тим більше в нас наступне питання є не менш важливе. І ми переходимо до його розгляду, наступного питання порядку денного. Це є проект Постанови про внесення зміни до Постанови "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області". Колеги, 5139. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою, колеги. Будь ласка, розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За-186 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді Представника Президента у Верховній Раді України Артура Герасимова. Будь ласка, пане Артуре. Шановний пане Голово, шановні колеги, проект Постанови Верховної Ради України 5139 носить технічний характер. На пленарному засіданні Верховної Ради України, що відбулося 8 вересня 16-го року, була прийнята Постанова Верховної Ради України "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області" (номер 4931). Але після підписання Головою Верховної Ради України з'ясувалося, що даний текст містить неузгодженості між окремими його положеннями та редакційну неточність. Зокрема пунктом 1 тексту постанови відображено зміну меж Бахмутського району шляхом збільшення його території на 1 тисячу 643,8 гектара. При цьому в тексті постанови не зазначається яким було початкове вихідне значення загальної площі території Бахмутського району, яка збільшується. Одночасно Верховна Рада України затвердила територію Бахмутського району загальною площею 434,71 гектара. Разом із тим пункт 2 постанови містить чіткий припис парламенту встановити межі Бахмутського району згідно з додатком, який відображає картографічну основу рішення. Відповідно до цієї основи загальна площа території Бахмутського району після її збільшення на 1643,8 гектари, згідно цієї постанови, повинно становити 943,8 гектара. Ще раз хочу наголосити. Це постанова носить технічний характер, прошу згуртуватися і підтримати. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Федорук Микола Трохимович. Будь ласка. Шановні колеги, Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув даний проект постанови і хочу ще раз підтвердити те, що сказав попередній доповідач Артур Герасимов. Ця постанова носить технічний характер і якраз виправляє ті неузгодженості, які були допущені нами при прийняті постанови в першому варіанті. Тому комітет пропонує прийняти дану постанову за основу і в цілому з урахування тих пропозицій, які були внесені. Дякую. ми не дійшли до паливно-енергетичного комплексу. Щоб ми хоч трошки змогли його розглянути, в мене є прохання, давайте його приймаємо так, це технічний закон. Колеги, чи є бажаючі обговорювати? Немає. Переходимо до голосування. Колеги, я прошу народних депутатів зайти в зал і зайняти робочі місця. Це технічний законопроект, важливий для впорядкування територіального устрою в Донецькій області. Давайте підтримаємо наших колег. Технічний законопроект. Прошу зайняти робочі місця і проголосувати, і підтримати, колеги. Будь ласка, заходимо в зал. І я ставлю на голосування проект Постанови про внесення зміни до Постанови "Про зміни

за основу і в цілому, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати, колеги. Голосуємо за основу і в цілому 5139. Прошу підтримати, колеги, голосуємо.

Колеги, хіба є застереження? Покажіть по фракціях. Хіба хтось проти того, щоб ми змогли? "Блок Петра Порошенка" – 94… Колеги, давайте ми сконцентруємося. Я думаю, тут немає політичних застережень. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Зараз я поставлю на повернення. Я прошу Секретаріат Верховної Ради і прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Будь ласка, я почекаю хвилину і поставлю пропозицію на повернення. Я розумію, тут нема жодних політичних дискусій, є повна загальна згода. Будь ласка, я бачу, зайшла група депутатів. Колеги, можу ставити? Заходіть, будь ласка, сідайте. Отже, колеги, можемо голосувати? Зараз я поставлю спочатку на повернення. Будь ласка, займіть робочі місця. І колеги, я прошу відповідально, кожне наше рішення воно має важливе значення і у даному випадку для Донецького регіону. І я прошу підтримати пропозицію повернутись до розгляду проекту Постанови 5139. Прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, за повернення. Прошу підтримати.

Пане Артур, порадьте, як нам бути. 1 хвилину Герасимов і прошу депутатів підійти у зал. Прошу колег запросити у зал і 1 хвилину Артур Герасимов. Будь ласка. Шановні колеги, цією постановою ми, дійсно, виправляємо суто технічну помилку. Я думаю нікого не треба в цьому переконувати. окрім чисто технічного змісту, ця постанова несе і змістовну функцію, тому що ми приймаємо сьогодні законопроект відносно Донецької і Луганської області, відносно мешканців Донецької і Луганської області. І зміна між районів вона результується не просто в якихось технічних діях,вона результується у виплатах пенсій, виплатах, соціальних виплат. Тому у мене велике прохання всіх депутатів згуртуватися, представників всіх фракцій згуртуватися і підтримати цю постанові наразі. Дякую за увагу. Колеги, я ще раз поставлю на пропозицію автора повернення. І я прошу усіх зайти в зал, зараз я поставлю ще раз цю на голосування пропозицію і прошу, колеги, її підтримати. я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за проект Постанови 5139 "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області". Колеги, можемо голосувати? Попросіть колег в куті залу. Пане Артур, попросіть колег своїх. Прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Прошу підтримати і прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. За-229 Ми повернулись. Тепер я знов поставлю на голосування. І прошу депутатів зайти в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Постанови про внесення зміни до Постанови "Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області" (номер 5139) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати 5139 за основу і в цілому. Голосуємо. Прошу підтримати.

зараз є блок паливно-енергетичного комплексу. Як мені говорять колеги, перший закон, який стоїть це проект Закону про розкриття інформації у видобувних галузях (4840). Він взагалі є недискусійний. Колеги, якщо він взагалі недискусійний, ми маємо ще 10 хвилин. Давайте ми його розглянемо, приймемо рішення, щоб ми хоча б один закон змогли з цього блоку прийняти, колеги. Я прошу підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. 4840: проект Закону про розкриття інформації у видобувних галузях. Прошу проголосувати за скорочену процедуру, будь ласка. За-195 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Бєлькову Ольгу Валентинівну. І прошу всіх залишатись на робочих місцях, і нагадую: до 18.00 у нас є пленарний день і прошу усіх залишатись на робочих місцях. Будь ласка, пані Ольго. 17:52:40 БЄЛЬКОВА О.В. Дуже дякую, пане Голово. Шановні колеги, я знаю, що насправді кожен із вас зараз поспішає, я підготувала коротеньку таку промову для всіх, але звичайно, я жартую. Сьогодні цей законопроект, який ми розглядаємо, перш за все привідкриває завісу над багатьма тайнами, які покриті сьогодні у секторі енергетики,

галузь, газову, нафтову галузь, також руду. Ми публікуємо у цьому звіті інформацію про те, які компанії отримали спеціальні дозволи, яка діяльність здійснюється на кожній із ділянок і які угоди та на яких умовах умовах укладено фактично із державою, які податки та інші необхідні платежі сплачуються в бюджети різних рівнів, які прибутки отримано компаніями. Але, на жаль, у цьому звіті, який є за 2014, 2015 роки, не всі компанії подали свій звіт, не всі хочуть показати своїх бенефіціарів, скільки податків вони платили і чи є вони в рівних умовах з іншими? сфера охоплення цього звіту суттєво розширилася і ті, хто опікуються питаннями вугільної блокади, я дуже наполегливо вам рекомендую вивчити останні відомості з видобутку за 2014, 2015 роки, там зразу очевидно стане зрозумілим, чому країна й досі є залежною

Пан Голова абсолютно правий, я дуже прошу підтримки кожного з вас сьогодні для того, щоб покінчити з корумпованістю сектору енергетики. Дуже дякую. Дякую. Запрошую до співдоповіді першого заступника голови Комітету з питань паливо-енергетичного комплексу Домбровського Олександра Георгійовича, Шановна президія, шановні колеги, які залишилися у залі і, сподіваюся, ефективно будуть працювати, продовжувати. На жаль, я мушу констатувати, що проблема корупції і проблема енергетики сьогодні в Україні історично дуже сильно пов'язані. І що потрібно зробити для того, щоб цей Гордіїв вузол розв'язати, щоб не було проблем пов'язаних з корупцією в енергетиці, і щоб не було тих зловживань, про які сьогодні говорять тисячі і тисячі людей, які призводять до того, що блокують схід, для того, щоб зупинити підприємства, для того, щоб зупинити вугілля, яке потрібне для енергетичного сектору України. Нам потрібна чесна, справедлива, прозора інформація відносно видобувних галузей, які мають безпосередньо відношення до енергетики. Скільки добувається вугілля, скільки добувається газу, хто добуває, скільки сплачує податків, скільки поступає коштів, які ліцензії, хто видає? Нам потрібна абсолютно чесна, прозора інформація запропонований законопроект якраз дає можливість отримати сто відсотків інформації і мінімізувати будь-які корупційні фактори в енергетичній сфері, в добичі енергетичних ресурсів і в більш широкій сфері. Я хотів би звернути увагу на те, що профільний комітет підтримав законопроект, пропонує прийняти його в першому читанні за основу. Також я хотів би звернути увагу, що і профільні комітети, Комітет з питань інформації, Комітет з питань бюджету, Комітет по запобіганню корупції підтримують запропонований законопроект і пропонують також його проголосувати за основу. Прошу всіх підтримати, це дуже важливо для прозорості, боротьби з корупцією… цей законопроект був підтриманий всіма фракціям, чи є бажаючі виступати в його обговоренні? Немає. Тоді, колеги, будь ласка, прошу всіх зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення, колеги. Я прошу, так, лишень за основу, звичайно. Цей законопроект дає змогу публічної інформації до видобутку вугілля, і тому тут не може бути політичних дискусій, а може бути тільки спільне рішення. І я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до прийняття рішення. Прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів у зал і прошу голів фракцій запросити депутатів у зал. Можемо переходити до прийняття рішення? Наголошую, тільки за основу пропонує комітет. Я думаю, це є пропозиція, яка дозволяє всі правки і узгодження до другого читання виправити. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про розкриття інформації у видобувних галузях (№4840) за пропозицією комітету за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати, кожен голос має вагу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

Я прошу запросити депутатів у зал і прошу і представника комітету, і автора допомогти, щойно з залу вийшло троє депутатів. Запросіть їх в зал назад, колеги. Це ж дуже добре мітингувати і вимагати відкриття інформації, а, напевно, дуже важко в залі бути на своїх робочих місцях. Запросіть депутатів у зал, будь ласка. Колеги, прошу запросити депутатів у зал і не виходити під час розгляду. Отже, колеги, зараз я поставлю на повернення. Прошу зайняти робочі місця. І я ставлю пропозицію повернутися до голосування за проект Закону 4840 про розкриття інформації у видобувних галузях. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати.

За-228 Повернулися. Лишайтесь на місцях. І я ставлю на голосування проект Закону про розкриття інформації у видобувних галузях (4840) за основу, колеги, Прошу проголосувати і прошу підтримати. Будь ласка, кожен голос пильнуйте, голосуємо за основу 4840. Прошу проголосувати, будь ласка. Прошу підтримати. Ну, три голоси, ну, щойно... Підійдіть, будь ласка, на свої робочі місця, колеги. Ну, ви ж по залу просто ходите під час голосування. Колеги, давайте швидко я поставлю... Леонід Ємець. Колеги, зараз швидко поставлю на повернення, а потім голосування. Давайте швидко завершимо розгляд законопроекту. Отже, я ставлю на голосування повернення 4840. Прошу підтримати, прошу проголосувати за повернення 4840. Прошу проголосувати. прошу підтримати.

Колеги, останній раз ставлю. Якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений. Я ставлю останній раз. І я ставлю пропозицію на повернення 4840: проект Закону про розкриття інформації у видобувних галузях. Автор законопроекту, якщо можна, візьміть участь в голосуванні. Прошу проголосувати за повернення до 4840. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

Оля, в чому є заклик? Добре, я ще раз поставлю. Колеги, прошу зайняти всіх робочі місця. Я ще раз поставлю на вимогу автора. Колеги, я прошу бути всіх на своїх місцях. Отже, я ставлю ще раз пропозицію повернутись до розгляду 4840. Прошу проголосувати. Прошу підтримати повернення до 4840. Прошу голосувати. Прошу взяти участь в голосуванні. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати.

Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10 годині ми продовжимо нашу роботу. Прошу всіх дисципліновано прибути в зал о 10 годині. Дякую.